Добър ден, уважаеми колеги! Добър ден и на нашите колеги, които участват онлайн в работата на Народното събрание.

гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител – Министерският съвет, 9 юли 2020 г. Приет на първо гласуване на 10 септември 2020 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. Вносител – Министерският съвет, 10 ноември 2020 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.

върнат за ново обсъждане с Указ № 229 от 5 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 19 ноември 2020 г. 2020 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет, 27 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 5 ноември 2020 г. – точка втора за четвъртък, 19 ноември 2020 г. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители, 25 юни 2020 г. Приет на първо гласуване на 22 юли 2020 г. – точка трета за четвъртък, 19 ноември 2020 г.

20 ноември 2020 г. 13. Парламентарен контрол – петък, 20 ноември 2020 г., след приключване на законодателната част от заседанието.“ Моля, режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, моята процедура е относно т. 12 от днешния дневен ред – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Уважаема госпожо Председател, ако си спомняте, миналата сряда

този законопроект не мина – само с три гласа „за“. Аз Ви казах, че този законопроект е вреден и лобистки за държавата – нарушено е европейското и националното законодателство. В тази връзка от нашата парламентарна група правим предложение точката да бъде изтеглена, да бъде разпределена и до Комисията по вътрешен ред и сигурност. Искаме доклад от ДАНС, тъй като Вие знаете, че водните ресурси са елемент на национална сигурност. На второ място, Законопроектът трябва да бъде изпратен за нотификация в Европейската комисия, тъй като е нарушена Рамковата директива за водите. Това е изключително важен момент. Затова от името на парламентарната група на БСП правим предложение т. 12 да бъде изтеглена. Благодаря. Няма как да бъде изтеглена – ще подложа на гласуване да отпадне от дневния ред. Има Правилник, който трябва да четем! Подлагам на гласуване предложението на господин Георгиев т. 12 от дневния ред за тази седмица да отпадне.

Гласували 168 народни представители в залата и 5 онлайн – стават 173

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме в дневния ред за тази седмица да бъде включено изслушване по чл. 113 от Правилника...

Постъпило е предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от парламентарната група на „БСП за България“: „На основание чл. 113 от Правилника предлагаме да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов по темата „Отношенията с Република Северна Македония в контекста в контекста на подготовката за начало на преговори от страната за членство в Европейския съюз. На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника от името на парламентарната група предлагаме изслушването да бъде включено като точка в дневния ред на Народното събрание за периода 18 – 20 ноември 2020 г.“ Господин Вигенин, имате възможност в две минути да аргументирате искането си. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Мисля, че не са нужни и две минути, за да се мотивира такова искане. До този момент, включително с информацията, която беше представена от вицепремиера Каракачанов в петък, фокусът на дискусиите около отношенията на България с Република бяха свързани с това каква позиция ще заеме България. Тази позиция вече е взета, но заедно с това възникват и други въпроси по отношение на бъдещата политика на България към нашата съседка и по отношение на разширяването. Смятаме, че дискусията трябва да бъде по-цялостна, не конкретно за тази позиция, а за отношенията между двете страни оттук нататък – какво смята да прави българското правителство, какви са следващите стъпки? тази информация и това изслушване трябва да бъде проведено с министър-председателя, а не с вицепремиери, както видяхме, че сте предложили Вие. Не знам дали това предложение също ще бъде направено. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА това наше искане. То е абсолютно добронамерено и е свързано с желанието ни в българския парламент да имаме думата по тези въпроси и да работим заедно за едни устойчиви отношения с нашата съседка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Подлагам на гласуване предложението

Колеги, които сте онлайн, моля да се включите, за да упражните своето право на вот.

Гласували 172 народни представители от залата плюс 6 онлайн: за 64, против 38 в залата и 6 онлайн – стават 44, въздържали се 70. Предложението не е прието. Постъпило е още едно предложение: „На основание чл. 113 от Правилника предлагаме да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева и заместник министър-председателя и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов на тема „Позицията на България по Преговорната рамка

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, нашето предложение е свързано с това, че българският парламент винаги е бил активен активен участник в подготовката на рамката за преговори за разширяването на Европейския съюз. Също така до момента сме били активно свързани – от 2017 г. с приемането на Договора за добросъседство, включително и миналата година, с приемането на рамковата позиция на Декларацията на българския парламент. С оглед миналото вчера неформално заседание на Съвета „Общи въпроси“ и изразената от България позиция че всички ние можем да се обединим и да изслушаме двамата ресорни вицепремиери, особено тези, които са били активни участници в преговорите до момента и биха могли да дадат най-акуратна и най-точна информация. По този начин наистина да изразим ясната и остра позиция на българския парламент в заключенията, така че да покажем това обединение, което имаме по позицията до момента, да можем да го препотвърдим и занапред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Процедура ли има госпожо Дариткова? Господин Иванов има процедура.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедура току-що приетата точка в дневния ред да стане т. 5 в Програмата ни за работа за днес. Благодаря, господин Гаджев. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Гаджев – изслушването да стане т. 5 за днес. Господин Нунев, как гласувате

Благодаря Ви. Имаме 4 народни представители, гласували онлайн за.

за 93, против 2, въздържали се 38. Предложението е прието. Господин Ченчев, заповядайте за процедура. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители, тъй като в днешния ден има коректност, има нормалност от сутринта, от началото на заседанието, призовавам Ви в този тон, госпожо Председател, да продължим. Първо, да обясните на народното представителство защо след като допуснахте, срещу което възразяваме – поименна проверка 20 секунди, след като имаше гласуване, в което гласуваха 160 народни представители? В момента на таблото мина още едно гласуване, две даже, и пише, че кворумът е от 60 народни представители, а според поименната проверка те бяха над 170 народните представители. Това означава, че на таблото в момента кворумът трябва госпожо Председател, пак към Вас. Спомняте си, Вие бяхте тук – на 6 ноември, не миналия, по-миналия петък, направих една процедура, в която изразих съмнение за хора, които са въведени в залата, но се намират под карантина.

че Вие явно всички – и управляващото мнозинство, въвеждате в заблуждение залата и медиите, и въобще българската общественост, защото сутринта поздравихте един народен представител с изтичане на карантината му, от която очевидно не са минали 14 дни от миналия петък, за който аз говоря. Така че, моля Ви, друг път, преди каквито и да е констатации да се правят, първо да се правят тези проверки, разбира се, да ни окажете съдействие да получим отговор от министъра. Но ни обяснете това, което се случва с кворума в момента. Благодаря. Благодаря, господин Ченчев. Ако участвахте в председателските съвети и ако внимателно четете решението, което сме приели в залата датата не мога да Ви кажа точно, но, за съжаление, не сте го прочели както трябва. Там изрично е записано, че кворумът ще се установява, след като се завърши гласуването в залата и се преброят колегите, които са онлайн. Така че, събирайки събирайки двете цифри, обявявам, както виждате, надлежно колко човека са се регистрирали. Изрично обявих първия път, че на таблото няма да бъде изписана реалната цифра, защото няма как тези и/или девет народни представители, които се включват онлайн, да бъдат вкарани в системата и цифрата, която стои на екрана, да бъде коректна. Затова винаги обявявам в началото на заседанието – Вие не бяхте тук, защото не се регистрирахте, колко е броят на регистрираните, разделен на две, и коректно отбелязваме, че кворумът в залата е 65 и такъв ще бъде до края на днешното заседание. Постъпили законопроекти и проекторешения от 11 ноември 2020 г. до 17 ноември 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Валентин Николов и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика.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

Разрешението е в сила за периода от 1 до 4 декември 2020 г. за прелитане с цел транспортиране на военни товари. 2. Преминаването през въздушното пространство на Република България и кацането на територията на страна с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от Военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 18 до 22 ноември 2020 г. за общо три полета с цел транспортиране на българска военна продукция. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри за преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези

авиомедицинска евакуация за нуждите на Министерството на здравеопазването на 17 ноември 2020 г. по маршрут София – Париж, Република Франция, и обратно до София. Уведомленията са постъпили на 16 и 17 ноември 2020 г. с вх. № 003-09-93 и са предоставени на Комисията по отбрана. Съобщение: От Националния статистически институт е постъпила информация за: Наблюдение на потребителите октомври 2020 г.; Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговията и мотоциклети през септември 2020 г.; Индекси на строителната продукция през септември 2020 г.; Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г.; Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2020 г.;

които искат да гласуват? Благодарим на колегите, които гласуваха онлайн.

На заседание, проведено на 11 ноември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-53, внесен от Министерския съвет на 21 октомври 2020 г. Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Проектът предвижда да се предостави възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка. Данните ще се декларират чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП). С предложеното допълнение в чл. 12, ал. 6 се предвижда изпълнителният директор или оправомощен от него заместник-изпълнителен директор да могат със заповед да определят органи по приходите и публични изпълнители, които да упражняват своите правомощия, без оглед на определената с чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс компетентност. С Проекта се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия. Във връзка с оптимизиране на процеса по връчване на документи, издадени от органите на Националната агенция по приходите, се предоставя възможност документите да бъдат връчвани по електронен път не само от орган по приходите, но и от друг служител на Националната агенция за приходите.

Предвидено е изменение в чл. 216 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, като се регламентира с изпълнението върху имущество, предмет на наложени по реда на част

С Проекта се предлагат две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено: е погасено по отношение на предявените в производството по несъстоятелност публични вземания и при образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.

на Данъчно осигурителния процесуален кодекс се правят промени за прецизиране обхвата на разпоредбите. Създадена е и административнонаказателна санкция за лицата, които не внесат или внесат в по-малък размер дължимия данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато основанията за прилагане на облекчение съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане не са доказани. Закона за Националната агенция за приходите се предлага регламентирането на ред за предоставяне на конфискувани или отнети в полза на държавата животни-компаньони не само на бюджетни организации, но и на специфични частноправни субекти като посочените в чл. 11, ал. 2 от Закона за защита на животните – „приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик“. Предложената промяна в чл. 7, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите ще позволи на служителите, заемащи длъжност „държавен вътрешен одитор“, „главен вътрешен одитор“, „старши вътрешен одитор“ и „вътрешен одитор“, във връзка с осъществяване на правомощията им да получават достъп до данни, предоставящи данъчна и осигурителна информация. С предложението за чл.

С цел намаляване на административната тежест с параграфи 56 – 62 се предлагат изменения и допълнения в други нормативни актове, в които към настоящия момент се изисква предоставяне на удостоверение за наличие или липса на публични задължения от лицата, като се предвижда съответният административен орган да проверява по служебен път информацията за наличие или липса на задължения на лицата по реда на чл. 87, ал. 11 от След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 11 гласа „за“, без „против“ и 4 „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание

господин Иванов. Вторият Доклад е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Господин Ангелов, заповядайте.

От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, която запозна народните представители с основните промени и поясни, че те са изготвени във връзка с необходимостта от прецизиране на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в Кодекса, включително производствата по данъчно-осигурителен контрол, фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обезпечаване и събиране на публични вземания и налагане на административнонаказателна отговорност. С промените в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск се предлага въвеждането на доброволно предварително деклариране на данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка. За деклариране на данните ще се използва електронната услуга на НАП, която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока, осъществяван с транспортно средство над 3,5 т. Чрез тази мярка ще се осъществява контрол спрямо рискови лица, основан на анализ на риска на база предварително декларирани данни. Предвижда се възможност за възстановяване на недължимо платени или събрани суми или на суми, подлежащи на възстановяване по реда на ДОПК да се извършва по платежна сметка, открита при доставчик на платежни услуги, различен от банка. Допълват се и хипотезите на налагане на запор върху вземания на длъжника, като се предвижда ред за налагане на запор по платежна сметка, различна от банковата сметка. В Проекта се предвижда промяна в последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания на други взискатели до започване на принудителното им събиране. Целта е да се избегне рискът от погасяване по давност на по-рано възникналите задължения. Предвижда се предлагането на две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено по отношение на предявените в производството по несъстоятелност публични вземания и при образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение. След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 9 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,

Не виждам желание за изказване. Закривам разискванията, колеги. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата! Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-53, внесен от Министерския съвет на 21 октомври 2020 г.

Благодаря, госпожо Председател. Позволете ми първо процедура за допуск в залата. На основание чл. 49, ал. 2 от нашия Правилник да бъдат допуснати в пленарната зала господин Милко Бернев – заместник-министър на вътрешните работи, и господин Цветомир Панчев

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители: „Създават се нови параграфи 1 – 5 включително: „§ 1. В чл. 3: 1.

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Лице от български произход, което не е български гражданин, има право да му бъде издадена карта на лице от български произход по реда и при спазване на условията, предвидени в този закон.“

Заявлението за издаване на карта на лице от български произход съдържа следните лични данни: 1. имената; 2. дата на раждане; 3. място на раждане; 4. пол;

алинеи 3 – 9. § 5. В чл. 19 се създава ал. 4: „(4) Имената и месторождението на лицата от български произход в картата на лице от български произход се изписват на български език с английска транслитерация по правила, утвърдени от Министерския съвет.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 32 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създават т. 8, 9 и 10: „8. изрично заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна; 9. за чиято лична карта е установено, че е подправена; 10. които са получили нова лична карта и не са върнали предишната на органа, който я е издал – в този случай за невалидна се обявява предишната лична карта.“ 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Обявена за невалидна лична карта не може да бъде обявена за валидна.“

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предложението, което сме направили, е за това да може лицата от български произход, които живеят зад граница – старите български общности, както и от българската емиграция, която по една или друга причина е загубила българско гражданство, да имат право да кандидатстват и да получават лична карта – българин, тоест с тази карта те да могат да живеят, да работят на територията единствено и само на България, което ще реши големия проблем и със сериозния наплив от лица, които кандидатстват за българско гражданство. Идеята ни е да направим така, както са направили други държави в Европейския съюз, като Полша и Гърция, които са въвели подобни лични карти и са дали възможност на техните общности свободно, безвизово да пребивават на територията на техните държави. техните държави. В текстовете по-нататък може би има някои неща, които трябва да се доуточняват с МВР и с другите институции, но смятам, че беше важно Комисията да подкрепи на второ гласуване тези предложения, за да може наистина нашите сънародници от 1 януари догодина да могат да се възползват от тази опция. Идеята наистина е да помогнем и да дадем възможност да интегрираме тези наши български сънародници и в Молдова, в Украйна, в Македония, в Косово, в Сърбия, в Албания и други държави – Румъния, където те не са малко. Надявам се, ако не днес в пленарната зала, да бъдат подкрепени тези предложения, в най-скоро време да се намери решение по този въпрос, защото подобна практика, както казах, е разработена и направена за държави – членки на Европейския съюз. Важно е наистина по този начин да покажем, че българската държава е загрижена за нашите сънародници зад граница и да не ги изоставяме, както беше години наред. Така че призовавам всички – нека да подкрепим това предложение с оглед на това, че ще дадем шанс на нашите сънародници да бъдат приобщени към майка България. Ако впоследствие има някакъв законодателен проблем, винаги може да се промени Законът и да се решат тези проблеми. Надявам се, че разумът ще надделее и ще покажем за пореден път, че българският парламент мисли за нашите сънародници зад граница. Не виждам. Закривам разискванията по този параграф.

2. Създава се нова ал. 4: „(4) Временната карта за самоличност се подменя при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга –

6. подпис на притежателя; 7. номер на временната карта за самоличност; 8. дата на издаване; 9. дата на изтичане на валидността; 10. органа на Министерството на вътрешните работи, издал временната карта за самоличност.“

В чл. 49 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създават т. 6, 7 и 8: „6. изрично заявили, че желаят паспортът им или заместващият го документ да бъде обявен за невалиден; невалиден; 7. за чийто паспорт или заместващ го документ е установено, че е подправен; 8. които са получили нов паспорт или заместващ го документ и не са върнали предишния на органа, който го е издал – в този случай за невалиден се обявява предишният паспорт или заместващият го документ.“ 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Обявен за невалиден паспорт или заместващ го документ не може да бъде обявен за валиден.“

се издава на лице, което няма българско гражданство, но българският му произход е установен с документите по чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България, от Държавната агенция за българите в чужбина с издадено удостоверение или от дипломатическите, или консулските представителства на Република България в чужбина, или от Министерството на вътрешните работи. Картата на лице от български произход е валидна само за територията на Република България за обстоятелствата, предвидени в чл. 3, ал. 4. (3) Всеки притежател на картата има право да влиза и напуска страната, без да е необходимо издаването на виза за това, както и правото на преминаване през трети страни, с които Република България има сключена двустранна спогодба за това. (4) От момента на издаване на картата, лицето от български произход придобива право на постоянно пребиваване в За членовете на семейството му се прилага чл. 59, ал. 2, т. 2а. (5) Картата на лице от български произход дава право на достъп до пазара на труда при условията, установени за българските

Картата на лице от български произход е със срок на валидност 10 години, като след изтичането му може да бъде преиздавана, без да губи статута си. Чл. 54в. Контролът по спазване на режима за ползване ползване на картите на лица от български произход се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи. Чл. 54г. Не са лица от български произход чужди граждани, които са освободени от българско гражданство и са се изселили в страни, с които България е сключила изселнически спогодби. Раздел II Данни, съдържащи се в картата на лице от български произход

5. дата на изтичане на валидността; 6. орган на Министерството на вътрешните работи, издал картата. Чл. 54е. Личен номер на чужденец се създава по реда на чл. 16, ал. 4. Раздел Ред за издаване на карта на лице от български произход Чл. 54ж. (1) Карта на лице от български произход се издава от Министерството на вътрешните работи по заявление, подадено лично до съответния орган на Министерството на вътрешните работи или чрез дипломатическите, или консулските представителства на Република България в чужбина. (2) Заявление за издаване на карта на карта на лица от български произход, които са малолетни или поставени под пълно запрещение, се подава от техните родители или настойници. (3) Заявление за издаване на карта на лице от български произход, което е непълнолетно или поставено под ограничено запрещение, се подава лично, в присъствието на родител или попечител, който полага подпис в заявлението. Чл. 54з. Към заявлението задължително се прилагат: 1. Удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина или документ по чл. 3 ал. 1 от Закона за българите, живеещи извън Република България. Писмен документ, издаден от съответния компетентен орган, с който се удостоверява обстоятелството, че лицето не е осъждано на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление; 3. Удостоверение за раждане за лица под 18 години; 4. Копие от националния документ за самоличност на лицето от български произход; 5. Снимки по образец. Чл. 54и. 54и. (1) Когато обстоятелствата по чл. 54ж, т. 1 и 2 са налице, картата на лице от български произход се издава в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението; (2) Когато заявлението за издаване на картата е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни. Чл. 54й. За получаване на карта на лице от български произход

1. придобили българско гражданство; 2. заявили, че картата е загубена, открадната или унищожена; 3. чиято карта е с изтекъл срок на валидност; 4. които имат промяна в личните данни, посочени в картата; 5. които са починали. (2) Невалидността се обявява от органа, издал картата на лицето. (3) Лицата са длъжни да върнат картите на лице от български произход на органа, който ги е издал, в тримесечен срок след изтичане на тяхната валидност или отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване. Раздел IV Основания за отказ и отнемане на карта на лице от български произход Чл. 54л. Лицето, получило карта на лице от български произход, може да се откаже от нея, като заяви писмено отказа си и я върне в 30-дневен срок на органа, който я е издал. Чл. 54м. Карта на лице от български произход се отнема в случай, че: 1. се установи, че лицето, получило карта на лице от български произход, не отговаря на условията по чл. 54а или е подало заявление с приложени документи, съдържащи неверни лични данни или информация; 2. по отношение на лицето има влязла в сила присъда за престъпление от общ характер; 3. извършва дейности, представляващи заплаха за националната сигурност Благодаря. Изказвания? Господин Ангелов, имате думата.

Председател, дами и господа народни представители! С това, което сме предложили, и ако Народното събрание го подкрепи, може да се върнем пак към първия текст – да подкрепим промяната в Закона за личните документи, за да може наистина нашите сънародници зад граница да получат такъв документ и безпрепятствено да посещават, работят, живеят, учат на територията на Република България. Както виждате, текстовете, които сме предложили,

Това касае основно нашите сънародници от Молдова и Украйна, които преминават през територията на Република Румъния и влизат в България. Ако България подпише с Република Румъния подобно споразумение за признаване на такъв личен документ, нашите сънародници ще бъдат облекчени да не е необходимо да имат определен престой на територията на Република България или Румъния, или визи, с които да преминават. Надявам се, че тези предложения ще бъдат подкрепени в залата. От ВМРО сме внесли отделен ЗИД, който решава тези проблеми, и също така предлага издаването на такъв личен документ – „карта българин“. Тези предложения сме ги направили между първо и второ четене на Закона за личните документи. Надявам се, че и МВР, и другите институции, от които зависи,

Интересно ми е, че в залата не се взема отношение по тези въпроси. Нашите сънародници зад граница са милиони и може би са повече, отколкото живеят на територията на Република България. Виждам, че ГЕРБ се въздържат, защото сме водили разговори, но ми е интересно защо БСП гласуват против? Бих желал да чуя от колегите от БСП защо са против да има такъв личен документ – „карта българин“. Как ще го обясните това на нашите сънародници

гражданите, които са обект на изселнически спогодби и са загубили българското си гражданство по тези причини, да не могат да кандидатстват. Тоест по никакъв начин да не застрашим националната сигурност на българската държава с изселнически вълни. Те са били

Други изказвания? Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители. Гласували

Предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители: „Създава се § 10: § 10. В допълнителните разпоредби в § 1 се създава т. 23: т. 23. За целите на закона „Лице от български произход“ е лицето по § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за българското гражданство.“ Комисията не подкрепя предложението. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители за създаването на § 10. Гласували

Благодаря,

„Заключителна разпоредба“. Предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители: „Думите „Заключителна разпоредба“ се заменят с „Преходните и заключителни разпоредби“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители за промяна в наименованието на подразделението. Гласували

чл. 2, ал. 1 в края на изречението, преди точката се добавят думите: „или не притежава карта на лице от български произход“; В чл. 25, ал. 1, т. 1 преди точката и запетаята се поставя запетая и се добавят думите: „когато не притежава карта на лице от български произход“. § 12. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

които по отношение на достъпа до пазара на труда имат правата на българските граждани.“ 2. В чл. 8, ал. 2, т. 1 се изменя така: „1. лица от български произход, които не притежават карта на лице от български произход до получаване на разрешение за постоянно пребиваване.“ Комисията не подкрепя предложението. По § 4 има предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители:

на обнародването им в „Държавен вестник“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители за редакцията

разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика Адриана Стоименова. Със Законопроекта се предлагат промени, които ще доведат до: създаване на прецизна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне съобразно стандарти за качество и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област.

към Министерския съвет; - разширяване на кръга на лицата – обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда; - прецизиране на съществуващи разпоредби с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността. Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна, е повишаването на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания. Освен това с приемането на Законопроекта ще се обезпечи реализиране на правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално въз основа на конкретните им нужди в рамките на здравната система, което ще гарантира ефективност, релевантност и устойчивост на тази публична подкрепа, включително по отношение на изразходването на бюджетните средства. Вносителите смятат, че с приемането на Законопроекта ще се осигури възможност за по-обстойно анализиране и активен диалог със заинтересованите страни относно подготовката на бъдещото институционално преструктуриране за изграждане на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания, паралелно следвайки процесите по стартиралата реформа в областта на социалната политика в цялост. След представянето на Законопроекта се състоя дискусия, в която взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Милко Недялков, Хасан Адемов и Надя Клисурска. Народните представители са убедени, че Законопроектът е навременен и решава проблеми, които от години не намират рационално решение. Целта на Законопроекта е да прецизира правната уредба в Закона за хората с увреждания. е, че е постигнат консенсус и има решение относно предоставянето на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Удовлетворяващо е, че те ще се отпускат и предоставят от здравната система, а не от Агенцията за социално подпомагане. Народните представители подкрепят и важните допълнения по отношение на разширяване кръга на лицата, обект на защитена заетост чрез включване на лицата с психични разстройства, интелектуални затруднения. По този начин ще се създаде възможност за тяхната трудова реализация. Бяха поставени въпроси, на които народните представители получиха отговор от заместник-министър Адриана Стоименова.

Господин Ангелов, имате думата.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 Днес на нашето внимание е изменение на Закона за хората с увреждания, който съдържа три важни промени. На първо място, най-важната промяна е свързана с преминаване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия към системата на здравеопазването.

Тези промени са абсолютно належащи, имайки предвид, че това е повече здравна тема отколкото социална. Всички целеви помощи целеви помощи за отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се получават след предоставяне на медицински документ – ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява необходимостта от съответното помощно средство или медицинско изделие. Въз основа на това всяко лице с увреждане, което има такъв документ, за да получи медицинското изделие или помощното средство, трябва да подаде заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане“, заедно с този така важен документ – ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК. От своя страна социалните работници са длъжни да изготвят индивидуална оценка на потребностите на всяко лице с увреждане, което има нужда от помощни средства и медицинско изделие, като индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването на заявлението и изискуемия документ ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК. Всичко това създава административна тежест за хората с увреждания, които се нуждаят от помощни средства и води до забавяне реализирането на правата Неефективно и нецелесъобразно е Агенцията за социално подпомагане, нейните териториални структури и дирекциите за социално подпомагане по места да бъдат ангажирани с предоставянето на медицински изделия посредством изготвянето на тази индивидуална оценка на потребностите. Както казах, това не е толкова социална дейност, а е в областта на здравеопазването е по-добре да премине изцяло към системата на здравеопазването – да се изплащат и да се предоставят от Здравната каса. Понякога в рамките на една календарна година възникват нови потребности на човека с увреждане, което налага отново той да мине през цялата процедура на подаване на заявление-декларация, на индивидуална оценка на потребностите, и в случай на спешност или жизненоважна необходимост това е изключително нецелесъобразно. Следващата промяна се отнася до осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт за преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет с цел прецизно институционализиране на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания. До края на 2021 г. е разписан срок да се предприемат всички необходими действия за институционализирането на Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. На следващо място, другата важна промяна – със Законопроекта се предлага разширяване кръга на лицата, обект на трудова заетост, чрез включването на лицата с психични разстройства, интелектуални затруднения с оглед създаване възможност тази група хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда. В заключение, искам само да напомня, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания беше единодушно подкрепен от всички народни представители

но и трите показват невъзможност на Министерството на труда и социалната политика да се справи с прилагането на Закона, както трябваше да влезе в сила от началото на 2021 г. Кои са те? На първо място, предлага се отпусканите приспособления, съоръжения и медицински изделия да се прехвърлят към Министерството на здравеопазването и те да бъдат издавани от Националната здравноосигурителна каса. И в мотивите пише, че на този етап е невъзможно новият механизъм да бъде изработен в заложения срок. Още веднъж Министерството заявява, че предлага този срок да бъде въведен поетапно до края на годината, защото няма възможност да се справи с новия механизъм, а той е важен, защото чрез него щеше да се утвърди и нов механизъм за стандарти на качеството. Второто, което се отлага, и то в неясен срок, е новата Държавна агенция за хората с увреждания, която трябваше също така да заработи от началото на 2021 г. Отлагането да влезе в сила – пак не се знае откога ще влезе в сила точно тази точка от предлаганите промени. Още на първо четене при приемането на Закона ние казахме, тези срокове са малки и най-вероятно няма да може да се ситуира тази агенция. Заявихме, че са нужни и достатъчно финансови средства, средства, за да се изградят съответните териториални подразделения. Тогава ни се каза, че няма да е нужен никакъв финансов ресурс, а става въпрос за обединяване, става въпрос за прехвърляне на няколко работници от една структура в друга, но стана ясно, че не е така. За мен основният мотив това да не се извърши до момента е чисто финансовият ресурс, който в момента не е налице. И третото, което се казва, е „индивидуалната оценка отпада“. Към чл. Към чл. 68 от Закона е предвидено извършване на индивидуална оценка, с което се предвижда да се премахне тази тежест за лицата. Всъщност обаче не е за лицата, а за социалните работници, които трябва да я изготвят. Според доклада за промените сегашното законодателство затруднява служителите в Дирекция „Социално подпомагане“. И тук виждаме, че не е тежест за лицата, а за тези, които трябва да изготвят тази оценка, или това тромаво изречение, което е написано в мотивите, може да го преведем накратко – не можем да се справим и затова го узаконяваме, като удължаваме сроковете. Може би служителите в съответната дирекция няма да са така затруднени, ако така обещаната Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет беше факт. Но виждаме от предложените промени, че тя ще се направи незнайно кога. Днес обаче управляващите са на на друго мнение. Както казах в началото, те смятаха, че ще бъдат готови, но не са. За тази агенция трябваше да има повече отговорности, повече автономност, но се отлага за неопределен срок. И тук трябва да си зададем два въпроса. Първият въпрос е защо никой не иска да каже в какъв срок ще се случи това? Второ, колко пари са изразходвани до момента тази агенция да бъде създадена, а пък и защо не е Главната промяна, която се предлага в Законопроекта, е месечната финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без индивидуално оценяване на потребностите. На първо четене някак си това звучи добре, защото, видиш ли, ще трябва ще трябва да не попълват някои от формулярите, които попълват при изготвянето на тази индивидуална оценка. Само че всъщност не е така. Остава индивидуалната оценка за помощно средство, за моторно превозно средство, за приспособяване на жилище, както и за установяване на потребности от лична помощ. Преди всичко обаче индивидуалната оценка определя потребностите на човека с увреждане и мерките за подкрепа затова той да бъде включен в социалната среда, в която трябва да бъде. Ето това беше основното залегнало в Закона, когато се приемаше на първо четене. Някак си обаче сега с тези промени ние се връщаме отново към 2018 г., когато се изготвяше и всъщност връщаме стари разпоредби. Както беше казано, да, ние подкрепихме предложенията в Комисията, защото има някои добри текстове, които няма как да отречем, че са в помощ на хората с увреждания. Но в същото време, между първо и второ четене, ние ще направим наши предложения. На второ четене ще приемем някои от добрите тестове, но няма как да прикрием, че има несвършена работа досега от Министерството на труда и социалната политика и че принципът „По-добре късно, отколкото никога“ не е добър.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

Вече бяха изказани най-важните предложения в Проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. Аз искам да се спра на няколко от тях. В предварителната дискусия, когато се представяше Законопроектът в публичното пространство по време на неговото обсъждане, беше заявено, че за получаването на финансовата подкрепа ще отпадне индивидуалната оценка на потребностите. За голямо съжаление, в окончателния вариант на Законопроекта остава индивидуалната оценка на потребностите при определянето, забележете, само на финансовата подкрепа. Беше заявено, че след като имаш съответния медицински документ и след като в Закона за хората с увреждания са изразени петте скали и съответните проценти на получаване на финансовата подкрепа, няма смисъл от индивидуална оценка на потребностите, тъй като потребността от финансовата подкрепа се предопределя от решението на ТЕЛК и от тази петстепенна скала. За съжаление, при допълнителното съгласуване на Законопроекта се оказа, че този текст е отпаднал, така че оттук нататък хората с увреждания, които имат право на такава финансова подкрепа, ще трябва задължително да минат през тежката процедура на определяне на индивидуалните потребности. Вие знаете, там освен заявлението, се попълва един формуляр, от човека с увреждане, който формуляр затруднява хората с увреждания и удължава процедурата по изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите. На следващо място, по отношение на Агенцията за хората с увреждания. как се структурират агенциите – дали ще бъде Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, дали ще бъде Държавна агенция към Министерския съвет – всичките тези въпроси са уредени в Закона за администрацията, така че няма защо да искаме техническа помощ от Световната банка, за да решим този организационен въпрос. На практика става въпрос за структуриране на една агенция. Известни са правомощията, които има тази агенция, и не е ясно защо още с една година се отлага структурирането ѝ. Да се надяваме, че Да се надяваме, че следващата година тя ще бъде факт и няма да има организационни проблеми. С това искам да призова колегите да подкрепим този закон, защото в него, както беше казано, има и някои текстове, които улесняват

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това е Законопроект, който смятам, че решава и успява да реши някои важни неща, за които говорим отдавна. Например преминаването на помощните средства към здравеопазването – това е нещо, което има смисъл, това сме го мислили още преди години и според мен е нещо, което би трябвало да се подкрепи. Тоест като цяло в една много голяма своя част този законопроект решава проблеми във вярната посока. Аз въпреки всичко обаче ще гласувам „въздържал се“ и няма да подкрепя този законопроект по една проста причина и това е отлагането на Агенцията за хората с увреждания. Нямам никаква представа какво е правило правителството и управляващите през последните няколко години. Ние говорим за тази реформа в социалната сфера и в работата с хората с увреждания вече повече от четири години. Законодателството, което в момента е в сила, е в сила от вече почти две години. Какво направихте за две години, че не можахте да направите точно тези органи, които трябва да управляват, да заработят? Чувам някакво там финансиране от други институции. Дори да е така, няма сила, която да оправдае, и няма финансиране от каквито и да било институции, които да оправдаят нерешаването на проблемите на хората с увреждания навреме. Така че за мен този въпрос трябваше да бъде отдавна решен. Отлагането му във втори пореден закон, защото онзи ден го отложихте в първо четене на Закона за личната помощ, сега го отлагате в Закона за хората с увреждания това не е правилната стъпка. И пак казвам, въпреки че според мен в няколко други свои части Законът решава проблеми, което смятам, че беше необходимо и е добре, не мога да го подкрепя и ще се въздържа заради отлагането на Агенцията за хората с увреждания. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кутев. Има ли реплики? Други изказвания? Господин Поповски,

и се надяваме оттук нататък контролът над средствата да бъде много по-сериозен чрез Изпълнителната агенция по лекарствата и Здравната каса, защото, ще дам един пример, който може би е малко известен на колегите и към настоящия момент едни обувки за диабетно стъпало струват 254 лв., които ги изплаща Социалното министерство за съответния пациент. Трябва да Ви кажа смело, че част от тези обувки се купуват от съседни държави за 15 – 20 долара. Смятайте за какви спекулативни цени става въпрос тук и за неосъществен контрол към настоящия момент. Това е една от причините, чисто финансова, че чрез Касата и Изпълнителната агенция по лекарствата ще се сложи един, освен всякакъв друг, и финансов ред занапред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Поповски. Реплики? Други изказвания? Господин Недялков,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги! С много голяма трудност подкрепих предложения законопроект. В него има няколко неща, които може и трябва да бъдат подкрепени. Това е примерно разширяването на кръга от хората с увреждания, които трябва да бъдат подпомогнати на пазара на труда хората с психични заболявания и хората с интелектуални затруднения, които ще са включени. Може би, с изтъкнатото и от преждеговорившия, трябва да се подкрепи по-близкото преминаване на помощните средства към органа, който ги предписва. Що се отнася до контрола, нека наистина да се покаже, дано Здравната каса със своите органи направи по-голям контрол и свали цените на помощните средства. И не само, но и направи по-качествени и по-социалнозначими помощни средства за хората с увреждания – тези, които ще им дадат по-голям достъп, тези технически средства, особено съвременни, които ще позволят дори на хората без зрение, да виждат, които да разбират и да могат да работят със съвременните устройства на комуникация. Дотук добре. Но аз също изразявам своето силно притеснение за отлагането в неопределено време на Държавната агенция за хората с увреждания или въобще за някакъв орган. В мотивите към този закон се прокарва съмнението, че това може да не бъде Държавна агенция за хората с увреждания. Аз мисля, че това е сериозно отстъпление от философията на Закона. Законът за хората с увреждания беше един закон, който когато го приемахме, казвахме, че той прави решителна стъпка напред в позицията на обществото към хората с увреждания, в това, че всички се чувстват единно цяло – вече да не говорим за социализация, а за една обща социална общност с хората с увреждания. Това не се разрешава само от едно министерство. Запомнете това, което казвам и което повтарям – проблемът на хората с увреждания не е проблем само на Социалното министерство, той е проблем на цялата държава, на съвкупността от всички министерства, затова този закон предлагаше Държавна агенция – да надскочи виждането, което може да има едно министерство към хората с увреждания. Това е сериозно отстъпление от философията въобще на разбиранията на обществото към тази част, която наричаме „хора с увреждания“. Също така не могат да бъдат подкрепени и някои елементи на чиновническото мислене, които намирам в този законопроект, който сега ни се предлага за промяната на Закона. Когато едно нещо не може да го разреши системата на Социалното министерство, особено тогава, се подхожда чиновнически към него. Това са два елемента, които, ако се развиват за в бъдеще, ми дават правото да мисля – извинявайте, колеги, да не екстраполирам или да говоря само по този закон – но дано този подход не е и при кодифицирането на дейностите в сферата на социалното подпомагане, и в търсенето на нови елементи, които да погледнат по друг начин на тази сложна система на социално подпомагане. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Недялков. Реплики?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

минала в Комисията по околната среда и водите, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда“.

както и разпространението на информация за тях чрез Националния портал за пространствени данни по чл. 12, ал. 1 от Закона за достъп до пространствени данни“.“ Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текстовете на вносителя за параграфи 2 и 3, както и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 4. Гласували

т. 2: „2. изпраща на Европейската комисия информация от одобрените стратегически карти за шум, определена с наредбата по чл. 7, ал. 1, и резюмета от одобрените планове за действие; информацията се предава в електронен вид в задължителното хранилище на данни;“. 2. Досегашната т. 2 става т. 3.“

а след думата „предназначение“ се добавя „включително когато озвучаването се излъчва от място извън строителните граници на селищната територия или от неурбанизирана територия“.“ По § 6 има предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6,

предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение“ се заличават, а думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1 и 2“. 2“. 3. В т. 2 след думите „смесено предназначение“ се добавя „включително когато озвучаването се излъчва от място извън строителните граници на селищната територия или от неурбанизирана територия“.“

§ 10: „§ 10. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: „1. В § 1 се създава т. 26: „26. „Хранилище на данни“ е информационна система, управлявана от Европейската агенция за околна среда, в която се съдържат информация за шума в околната среда и данни, предоставени чрез националното докладване на данни и пунктовете за обмен на информация, намиращи се под контрола на държавите членки.“

и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО,

Благодаря. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция за текста на § 7, който става §

„(2) В срок до шест месеца от изтичането на срока по ал. 1, т. 3 министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия информацията от одобрените стратегически карти за шум съгласно чл. 12,

1, т. 3 министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия резюметата от одобрените планове за действие съгласно чл. 12, т. 2. (3) Преразглежданията, актуализациите и одобряването на плановете за действие по чл. 6,

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба“. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция в наименованието на подразделението. Гласували